законодателство. Другото предложение е по отношение на продължителността на изборния ден да продължава за 48 часа, в случай че има например усложнена епидемиологична обстановка. Добре, но не се дава отговор на въпроса за организационните проблеми, които ще възникнат. Този процес, тези 48 часа как ще бъдат – непрекъснати, дали ще бъдат прекъсвани, дали в такъв случай могат да се подменят част от секционните избирателни комисии? Кой ще охранява бюлетините? Може би колегите, които разнасяха чувалите в зала „Армеец“ например? Няма лошо. Продължаваме нататък. Искате да съвместим машинно и хартиено гласуване, като и двете гласувания бъдат провеждани едновременно. Сигурно е така, колеги, но все пак ние взехме решение в секции с над 300 гласоподаватели гласуването да бъде машинно. като доста гласове се чуха в посока… и се опитвате да се скриете зад предприетите здравни мерки – как ще гласуват еди колко си души с една машина, аз тук мога да кажа и следното: гласуването с два химикала в тъмната стаичка е не по-малко опасно. Подписите ще бъдат полагани в книгата само с един-единствен химикал. Така че ще има достатъчно, бих казал общи точки между гласоподавателите, за да пренебрегнем машинното гласуване, да не кажем, че те ще бъдат съветвани въобще да не гласуват с машини. Другото, което също ми направи впечатление на казаното от вносителя, е, че ЦИК няма да упражнява контрол върху софтуера и хардуера. Контролът ще се осъществява от Българския институт по стандартизация и Българския институт по метрология. Дотук добре, но получихме писмо, има становище от Българския институт по стандартизация, който твърди, че няма нито капацитета, нито възможността да извършва тези проверки. Как тогава? На кого го възлагаме? Това е един мъртвороден текст на практика, който няма да проработи, или този институт впоследствие ще бъде заменен с някой удобен, който ще направи софтуера такъв, какъвто желаят управляващите. Също така ЦИК няма да дава и задължителни указания на изпълнителите в процеса нещо, което не е било до настоящия момент. Също се премахва гражданският контрол от страна на наблюдателите върху системата за машинно гласуване. Не ми е понятно защо наблюдателят може да наблюдава тефтера, откъдето се късат бюлетините, може да наблюдава списъците, но не може да наблюдава машината. Поражда се едно съмнение за предварително подготвено манипулиране. Нарушен е и стандартът на Съвета на Европа за стабилно законодателство на изборния процес или казано с други думи да не се пипа Изборният кодекс. Премахнато е съдебното оспорване на решението на ЦИК относно компютърната обработка на изборните резултати. Или казано с други думи няма как да стигнем до хоризонта, наречен честни избори, докато вървим с бодри крачки назад. Няма как да се случи! Към настоящия момент, към настоящите проведени избори имаме констатирани проблеми, но тези проблеми не се решават, не се предприемат стъпки за тяхното решаване, а именно организационните нарушения по време на изборния ден, купеният вот, контролираният вот. Напротив, колеги, предлаганите от Вас промени ще затлачат изборния процес. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Байчев. Реплики има ли? Изказване – господин Михов, заповядайте.

Председател, госпожи и господа народни представители! Ще бъда кратък и ще се изкажа по въпроса за предложенията за промени, направени от ДПС. Ще бъда кратък, защото този дебат вече няколко пъти е воден в няколко народни събрания събрания и няколко пъти в няколко народни събрания парламентът се е произнасял. Ще бъда кратък във връзка само на един пункт в аргументите на вносителите това е въпросът, че регламентът за гласуване в чужбина ограничава права. Когато иска да се атакува една норма, най-лесното е тя да бъде атакувана чрез принцип, само че принципите, регламентирани в Конституцията, действат в реална среда и не бих искал да изземвам ролята на юристите, но е ясно, че правото трябва да се упражнява. Конституцията на Република България е гарантирана и нейните права се осъществяват, за съжаление, единствено и само на границите на Република В чужбина зад тези граници действат други политически и обществени реалности и ключът към всичко това е въпросът: как се осъществяват тези права в Република Нека не се заблуждаваме, зад фасадата за правата на българите в чужбина ДПС преследва единствено собствените си политически интереси – разбираемо е, това са техните избиратели в Република Турция. Въпросът е: могат ли да бъдат гарантирани честни и демократични избори в Република Турция извън територията на българските дипломатически представителства? Въпросът е риторичен, но нашият отговор е – не. Ще кажа две неща. Критиката към политическия режим в Република Турция на президента Ердоган е много сериозна и тя идва не от тук стоящите националисти, а от много правоохранителни и международни институции, организации и държави с утвърдени демократични принципи. Вторият – последните местни избори в Република Турция бяха доста широко коментирани с намесата на държавата в този изборен процес. Припомням Ви само случая на касирането на изборите в най-големия град на тази държава – Истанбул. Ето защо, ние продължаваме да твърдим, че правата на българските граждани могат да бъдат гарантирани единствено и само там, където българската администрация,

„Движението за права и свободи“ за пореден път прави своите предложения, те са дискутирани тук много пъти. Те имат своите аргументи и всички сме изразили становище по тях. Ще продължим да го правим. Но съзнателно бягате от обсъждане на Законопроекта, който има шанс да мине, благодарение на Вас събра мнозинство, а именно Законопроектът на ГЕРБ, така че, моля Ви, преди да се грижите за изборите в Турция, кажете българската администрация има ли възможност и капацитет да осигури честни и справедливи избори в България? и кусур хиляди невалидни бюлетини, с непрекъснатите репортажи за купуване на гласове? Затова преди да ни обясните геополитическата обстановка, моля, отговорете следното:

Защото в Правната комисия Вие направихте това, което и с Конституцията – пред камерите бяхте „против“, зад камерите гласувахте „за“ по телефона или по друг начин?! В парламента гласувате по телефона, а машини за хората не може?! Престанете да лицемерничите и недейте да отклонявате темата към Законопроекта на „Движението за права и свободи“, който и без това не събра мнозинство. И кажете честно на българските граждани, че крепите това управление и начина, по който то се създава, именно чрез фалшификация на изборите. Благодаря, господин Зарков. Втора реплика? Не виждам. Господин Михов – дуплика. Високоуважаеми господин Председател, госпожи и господа! Господин Зарков, разбирам Вашата позиция, но не разбирам защо Вие направихте реплика на нещо, което не съм казал. Обикновено се прави реплика и се изразява несъгласие на нещо, което сте казали. В този смисъл Вашата реплика беше по-скоро изказване. Вие правилно поставяте въпроса: кой може да гарантира честни и демократични избори сега? Тези, които идват. Вие имате отговор. Този отговор обаче е Ваш. И аз Ви задавам пък простия въпрос: в тази остра поляризация, когато една институция, призвана по силата на Конституцията, трябва да бъде пряко избрана от народа и стояща над политическите борби и партийните боричкания, може ли да гарантира тя свободни и честни избори? Вашият отговор е ясен, но Вие трябва да си зададете въпроса: той единен ли е за българското общество? Той не се споделя от цялото българско общество. И тук е много важният въпрос: как да гарантираме свободни и честни избори? А историята досега ни показва, че изборите, каквито и определения да им сложим отпред, в последните години водят до разнопосочни резултати – на едни печелят едни политически сили, на други – други политически сили. Това ми дава основание да заключа, че тезата за тоталната манипулация на изборите в България не е вярна. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Михов. Продължаваме с изказванията. Имате думата.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, след онова, което наричате Конституция, а то не е такова, ни предлагате нещо, което наричате промени в Изборния кодекс, но това са просто избори по гербаджийски, както и Конституцията Ви е един откровен гербаджийски ред. Конституцията Ви беше унищожена от критика от всички конституционалисти и този проект срещна

Прехвърлихте отговорността към държавните органи, прочетете техните становища. И защо го правите това? Ако с Конституцията искате да спечелите още два месеца политическо време и да въведете този гербаджийски ред, тук искате да се възпроизведете. И нещо повече – да спечелите легитимност, защото знаете, че не сте легитимни и не можете да произведете легитимни избори и хората да признаят резултата. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Затова използвате машините, които са нещо хубаво, но ги въвеждате по Вашия си начин некадърно. По същество. Предвидили сте фирмата, която прави компютърна обработка на данните от гласуването, вече да не се избира с конкурс, защото една и съща фирма печелела. Ами, колеги, тя е една и съща фирма и винаги предизвестен победител има и в обществените поръчки. Защо не го закрепите направо в Конституцията и в Изборния кодекс и да е ясно – лично Бойко Борисов обявява победителите. Конкурс на кого е нужен?! Така и така сте започнали, стигнете до край. Предлагате смесване на машини и хартия, предлагате два дни пореден вот и още много безумия предлагате, колеги. Но нека Ви зачета становищата, като започнем от държавните органи: „С голяма изненада научихме“ тези, които трябва да прилагат Закона, са изненадани какво трябва да направят. Не е коректно да се възлага на дадена институция каквото и да е, без да бъде консултирана дали може да го изпълни. Въпросните технически устройства за машинно гласуване трябва да отговарят на европейски стандарти, а не ЦИК тепърва да ги определя. И по-нататък са Ви обяснили като за хора, които схващат по-трудно – със скоби,

„одит на техническо устройство“ е абсолютен оксиморон, тъй като одитът се извършва от експерти, наречени одитори, обикновено сертифицирани, и те проверяват документи и задават въпроси. Как техническото устройство ще им отговори на въпросите? Колкото до софтуера, той може да бъде оценен дали отговаря на заданието с правилата на ЦИК – в скоби, това се нарича верифициране, поясняват Ви с простички думи. И дали отговаря на предназначението си – отново скоби,

„Предложеният текст създава рискове за изборния процес, които изразяват пълно неразбиране на проблемите в тази област и създават условия да разрушат изцяло общественото доверие към изборите в страната“ – това е мнението за Вашия Изборен кодекс.

примерно, няма да бъде представено реално за следващото Велико народно събрание, защото една или две партии ще вземат тези места и ще променят вота на хората. Това сме го казвали и затова дори един от нашите представители гласува и „против“ в Комисията. И това го знаете много добре. на мен ми е странно, защо Вие от БСП мълчите по предложенията на ДПС? Значи Вие сте отново за екскурзиите с автобуси от Турция, Вие сте за това Турция да се намесва във вътрешните работи на България. Ами аз не чух във Вашето изказване нещо срещу техния законопроект. Кажете! Вие сте значи против преференциите. Вие отново сте направили, ще използвам – къде е, няма го господина – мексиканската дума „достлук“ с ДПС и затова не се нападате един друг. Явно се гласите отново да управлявате заедно с определен контингент отвън, неолиберален – контингент, който изповядва джендърски идеологии, които искат Истанбулската конвенция, както и голяма част от Вашата група, въпреки че сега не е прието да го казвате, защото обществото не го иска. Така че, когато критикувате нас, проверете какво сме казвали, какви са били нашите реакции и какво е било нашето гласуване. А когато трябва да се защити националният интерес на държавата, защото това, което предлагат ДПС, е срещу националните интереси на българската държава… …Вие мълчите отново.

Конституцията е върховен закон и всички останали закони не могат да му противоречат. Преди малко господин Зарков каза, че е имало едно общо съгласие, в което общо съгласие тук, в пленарната зала, а и в Правната се е постигнало – за нарушаване на Конституцията. Всички вкупом мълчат за това, всички вкупом бягат от тази отговорност. Колегите националисти, както господин Михов сам окачестви (реплика от

откакто сме започнали работа, ние единствено и само нарушаваме правилата, нарушаваме законите, нарушаваме Конституцията, нарушаваме правата на българските граждани. Не правете тази грешка като Вашия председател. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Летифов. Не знам каква грешка е допуснал председателят на българския парламент. Вие не се аргументирахте и по отношение на това как аз като водещ по време на изказването на господин Ангелов съм нарушил Правилника. Мисля, че

(ДПС): Господин Председател, ако наистина не разбирате къде нарушавате Правилника, значи мястото Ви не е там. Господин Божанков направи изказване,

Изказване – господин Зарков, заповядайте.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 и продължава да е такава. Първа причина за това е, че ние обсъждаме едновременно два законопроекта, които касаят един и същи кодекс, но много различни материи. За да покажа на хората как се отговаря ясно, когато питате какво е отношението на БСП към Законопроекта на ДПС, то беше изразено на Комисията, ще бъде изразено и днес – то е „против“. Против!

където се борят за интересите на хората, които искат да гласуват в чужбина, а атакуват разпоредбата за забрана на агитиране на чужд език и преференциите. По трите въпроса ние ясно сме заявили. Но има разговор и той трябва да се води по отношението на това как се гласува в чужбина, защото считаме, че българите, които живеят в чужбина, трябва да бъдат привличани към българския политически живот, защото иначе, уважаеми колеги, те се връщат през август и септември и може да ги видите на улицата. Но има нещо друго, което опорочава дебата. Дебатът е следният: Законопроектът на ДПС няма да мине. Законопроектът, който обаче най-вероятно ще стане право, е този на ГЕРБ, този, който Вие от Патриотите подкрепяте. И този законопроект е много важен в контекста на задаващите се избори. Какво трябваше да се направи? Трябваше да се гарантира машинното гласуване и да се улесни начинът за провеждането му. Как трябваше да се направи е ясно на всички, защото беше описано в серия доклади на Централната избирателна комисия в различни нейни състави. Защо те знаят? Защото в България го има машинното гласуване по закон вече шест години и са проведени експерименти. И сега да ни питате ама коя машина и каква машина, е все едно нищо не се е случило дотук, което е грешно. Защо Вие сте гласували през годините различни експерименти, ако не се вглеждате какво са показали? Ясно е какво и как трябва да се направи. Ясно е какви са въпросите. Между другото, без абсолютно никакви промени в Изборния кодекс също е възможно да се проведе машинно гласуване, стига обаче правителството да спомага за процеса, а да не го саботира, както се случва. И сега какво предлагат тези колеги от ГЕРБ с помощта на „Обединени патриоти“, които казват ту едно, ту друго, но накрая гласуват с властимащите, за да бъдат част от тях, и ще стане най-вероятно факт? Вместо да се улесни процесът, той се усложнява. Вместо постижението навсякъде с над 300 избиратели да има само машинно гласуване, сега ще се върнем назад и ще внесем хартия. Внасяйки хартия, ние внасяме и всички проблеми, които искаме да отстраним с машинното гласуване.

Когато го дублирате с хартия, то най-малкото ще дублирате и тези проблеми, и харчът за машини, и цялото организационно обслужване и усилие до голяма степен се обезсмислят. Идеята на този закон е и друга: да спаси от отговорност изпълнителната власт. Правителството и Министерският съвет – служебно или редовно, имат отношение към изборния процес, винаги са имали, и чл. 18 на сега действащия Изборен кодекс в сила от 2014 г. споделя отговорността между Централната най-различни институции отношение към бюлетините, така трябва да имат и към машините. Само че правителството откровено не помага, да не кажа, че пречи. Последен факт е отказът за разговор по тези въпроси. Сега със закон всичко трябва да се прави от Централната избирателна комисия, от „Информационно обслужване“, от бог знае кого, само правителството да не е вътре в процеса, защото се търси не кой да изпълни закона,

Вашият представител в Правната комисия го обясни, само че пред камерите обясни какво няма да направи и направи обратното, когато камерите си тръгнаха. Но в крайна сметка какво е един Изборен кодекс за хора, които си менят позицията за Конституцията? Каква е целта също, която се преследва, и защо ще усложни процеса? Когато знаете, че има само машини в една изборна секция с определен брой избиратели, когато знаете колко време отнема за гласуване на машини и сте правили експерименти, когато можете да прецените колко човека максимум могат да гласуват на една машина, тогава може да направите и много ясна сметка за това колко машини точно са Ви нужни. Когато вкарате хартия в този процес, вече не може да прецените с точност и оставате на нечия преценка да каже колко машини ще купи. И между 60 милиона и 120 милиона има разлика, нали? И между тези, които ще участват в обществената поръчка, също има разлика, защото ще се окаже, че само един изведнъж може в такива срокове. Още един вариант. Президентът на Републиката Ви предложи този разговор в края на миналата година, за да може – Вие не дойдохте на този разговор – за да може предварително да се изчистят тези въпроси и да не са обект на скандал 48 часа преди провеждането на изборния ден, както се е случвало. Отказахте този разговор. Казахте, че ще направим работна група, за да ги решим тук, тук се решават. На тази работна група ние дойдохме и поставихме своите проблеми, поставихме и решението, внесохме Ви текстове, само дето не я нарисувахме тази машина, само дето не я сглобихме пред Вас! Истината е, че Вие непрекъснато саботирахте процеса и го карахте да се върти. В интерес на истината тежките теми, които и ДПС поставят волно или неволно, помагат на това разговорът да не се завърти там, където могат да се намерят решения. Резултатът от всичко това е, че Изборният ни кодекс ще бъде още по-объркан, че изпълнението му ще бъде още по-трудно. И към това като прибавите и факта, че председателката на Централната избирателна комисия, избрана от Вас, уважаван стойностен човек и юрист, за който никой не може да каже лоша дума нито в гилдията, нито като председател на ЦИК, каза, че заради този закон напуска! Не по лични причини, както някой се опита да обясни, макар че не ги омаловажавам – моите уважения към съдия Стоева. Истината е, че тя беше поставена в невъзможност, и видя, че не може да очаква нищо друго от сегашното правителство, освен да я посочат с пръст и да ѝ кажат, че е виновна. Не знам до кога си мислите, че може да заблуждавате българските граждани и нас, но според мен крайният момент приключва. Машините не са панацея, но те са важна гаранция за някои от най-елементарните и срамни процеси в България – страна в 2020 г., където повече от половината протоколи са сгрешени! Страна, в която на над 600 хил. души – повече, отколкото трябват, за да вкарат партия в този парламент, не са им отчетени гласовете заради недействителност. Страна, която непрекъснато върти едни и същи теми, без да ги решава. В крайна сметка не знам докога и колко време мислите да си играете с този процес, но знам как ще завърши: ще Ви постави там, където Ви е мястото – извън избирателния процес. Благодаря, господин Зарков. Реплики има ли? Не виждам реплики. Господин Карадайъ, имате думата за изказване.

господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! В опит да бъдем полезни и ние ще изкажем нашето мнение. Предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс е поредно доказателство за некомпетентност, липса на политическа воля и тотално лицемерие – ярък пример за политическо и управленско безсилие на ГЕРБ. От ДПС последователно подкрепяме машинното гласуване. ДПС е вносител на предложението изцяло да се гласува машинно, но при гарантиране на гласа на всеки български гражданин, при гарантиране на тайната на вота и сигурността на изборния процес, за да не може действителни гласове да бъдат превръщани в недействителни, за да не бъде откраднат нито един глас, за да не бъде подменено политическото представителство. Това означава: държавата да закупи машините, държавата да направи софтуера, държавни органи да извършат одит и сертификат на машините, държавата да обезпечи съхранението и охраната на тези машини. Какво всъщност се случва? Само за една година управляващите сътвориха истински хаос относно машинното гласуване. Последно преди местните избори през 2019 г. се реши да се гласува само машинно в секции с над 300 избиратели. И така допреди няколко дни, до месец август тази година, когато ГЕРБ внесе обсъждания днес законопроект. С него се връща и хартиеното гласуване, без да се реши основният проблем с отразяването на резултатите от гласуването в протоколите на СИК, дебело подчертан като проблем с анализа на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент през 2019 г. Този ход напред-назад на принципа проба – грешка, толкова характерен за управлението на ГЕРБ, е на път да създаде безпрецедентна ситуация след изборите с отхвърляне на изборните резултати и създаване на недоверие в избраните органи. Госпожи и господа от ГЕРБ, за десет години пребиваване във властта трябваше да сте научили урока за скъпата цена на лъжите в политиката. Кого лъжете? Няма как да твърдите, че искате да осигурите машинно гласуване, като го възлагате на ЦИК, без да е осигурен необходимият властови ресурс и административен капацитет Какъв административен капацитет има ЦИК? Каква администрация? Няма кой да Ви повярва, че искате машинно гласуване. Вие обричате машинното гласуване на провал с този проект! Нещо повече, Вие залагате много капани за след изборите, създавайки условия за оспорване на изборните резултати и в крайна сметка нестабилност в държавата. Традиционно при произвеждането на избори като основен демократичен инструмент за конституиране на държавните органи, предвидени в Конституцията, организационно техническата подготовка се извършва от изпълнителната власт. Ето го – правилно решение на Министерския съвет, № 100 от февруари месец: възлага на заместник министър-председател – вицепремиер, на основание чл. 6 и чл. 18 от Изборния кодекс да отговаря и да изпълнява тази работа! Това е правилното. Вие какво правите сега с тези предложения? С Изборния кодекс някои важни технически дейности са възложени на органа за управление на изборите. ЦИК има специфичните правомощия по управление на процеса – осъществява методическо ръководство и контрол по изпълнение на закона, затова е недопустимо да му се възлагат технически дейности. Но не спирате дотук. Проекта за закон възлага на този орган и осигуряването на машините, без да реши кой ще извършва одита, сертификацията на тези машини, кой ще осигурява цялата логистика, кой и къде ще ги съхранява тези машини, кой ще ги охранява! Всички тези въпроси в крайна сметка, ако не намерят решение в този закон,

ЦИК да бъде удобния виновник, няма как да Ви спаси от отговорност. Дайте да организираме едни нормални избори! Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Карадайъ! Вие говорите за лицемерието на ГЕРБ в този проект за изменение на Изборния кодекс, свързан с машинното гласуване. То това лицемерие, господин Карадайъ, не е отсега. Три години колегите от ГЕРБ лъжат българското Народно събрание, лъжат и българските граждани, а март месец и министър-председателят направи същото, като увещават как на следващите избори ще има само машинно гласуване и когато наближат предстоящите избори, винаги го отменят. И така три години. Спомняте си при всяка процедура по правене на държавния бюджет как настояваме да има включени пари в бюджета за машини и те всяка година ги отхвърлят. След това се обажда Борисов по телефона, през нощта приемаме 60 милиона, идват изборите, оказва се обаче, че машини няма и така до ден днешен, когато вече лъсва истината: да няма машинно гласуване, да има гласуване по цветановски, да има гласуване по гербаджийски с грешните протоколи, със 600 хиляди фалшиви бюлетини и с толкова много недействителни български гласове, които, за съжаление, не присъстват в тази зала като парламентарно представителство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Свиленски. Не Ви направих забележка, но се надявам, че когато същият език бъде употребен по отношение на Вашата група – имам предвид лъжа, да не реагирате, защото сега те Ви изтърпяха. Други реплики има ли? Дуплика, уважаеми господин Карадайъ. Имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Свиленски, мисля, че няма какво да отговоря на Вашата реплика не за нещо друго, а защото Вие посочихте факти в потвърждение на моето изказване. Но в това време, в което ми се полага дуплика, колеги, ми позволете да призова… Защото Вие правите реплика за машинното гласуване, но първо трябва да гарантираме правата на българските граждани да могат да гласуват, да имат правото да гласуват, както е записано в Конституцията. И затова, уважаеми колеги, първо бих искал да призова всички онези 127 народни представители, които са се подписали под проект за нова Конституция, докато някога във времето стане новата Конституция, дотогава, колеги, поне покажете, че искате да спазвате тази нова Конституция, спазвайки сегашната! И гласувайте за предложенията, които направи „Движението за права и свободи“, защото за езика, колеги, лицемерието на тази зала сме го коментирали! Ние сме членове на Европейския съюз. Съгласно Конституцията – чл. 5 и изборните правила, които действат в Европейския съюз, граждани, които не са български граждани, но граждани на държави – членки на Европейския съюз, без да имат задължението да знаят български, имат правото не само да гласуват в нашите местни избори – избори за членове в Европейския парламент, те имат правото дори да бъдат кандидати в местните избори в България, могат да бъдат кандидати и за членове на Европейския парламент от България. Това го позволяват европейските правила, без да имат задължението да знаят български. И криейки се… Не, няма да влизам… Щях да Ви правя квалификации, няма нужда да Ви правя, но призовавам да спазваме Конституцията. За езика, за това става въпрос. Да, аз съм български гражданин и съм турчин и говоря на турски там, където трябва да говоря, и говоря на български там, където трябва да говоря на български. Няма какво да ми ограничават тези права. Нали ме разбирате?

КАРАДАЙЪ: …нарушаваме Конституцията, но ние пак няма да гласуваме за тях“, тоест съзнателно пак, за пореден път, ще нарушават българската Конституция. Благодаря Ви и извинявайте. Продължаваме с изказванията. Госпожо Караянчева, имате думата. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Аз участвам в избори от 2007 г. В началото, когато влязох в парламента, започнахме работа по Изборния кодекс. След това работата продължи. Имаше много хора от Вас – не знам дали са тук, в тази зала, но имаше доста хора, които участваха, и даваха примери за вредни практики, които във времето отстранихме в съответните изборни книжа, които представихме тук, пред народните представители. Затова обаче искам да Ви разкажа как точно преминава един изборен процес, защото много се спекулира. Аз знам, че Вие всички сте участвали, но не зная колко сте организирали такъв процес, как се набират членове на избирателни комисии, по какви квоти вътре се вкарват тези членове, защото във всяка една избирателна комисия има представители на различните парламентарно представени партии плюс представител на партия, която има членове в Европейския парламент. Има изключително много наблюдатели, застъпници, които участват както по време на процеса на избори, така и по време на броенето те получават съответните книжа за съответното гласуване. Тук донякъде, не казвам на 100%, тук донякъде се ограничава възможността за фалшификации на вота. Второ, протоколите наистина са много сложни и аз съм за опростяване на протоколите. Защо се получиха толкова недействителни бюлетини на предните избори? Някои се опитват да внушат, че едва ли не това е, защото комисията фалшифицира или някоя партия се опитва да фалшифицира. Не, просто имаше задраскани „не“-квадратчета за партии, а квадратчета само за преференции. Или обратно – когато бюлетината е валидна. Но по време на тези дебати във всички тези години и аз искам от тази трибуна да заявя, че активно съм подкрепяла вкарването на протокола в тип на карнет – да се къса, да има вътре уникален номер, както и самата бюлетина. Да, наистина е имало времена, когато протоколът беше само ксерокопие и можеше да се подменя. Сега обаче не е така и нека всички да си го признаят, включително и някои дами, които писаха онзи закон! Включително президентът да си признае. Не знам той колко е организирал избори и доколко е участвал? Аз само Ви изброявам това, което трябва да се отбележи, че наистина е отметнато като порочна практика и го няма и мисля, че всички колеги ще ме подкрепят в това. Когато се коригира протокол, вътре са всички наблюдатели, застъпници. Вътре са членовете на комисиите. Всеки се подписва след тази корекция. (Реплика на по същия начин, за да се промени даден протокол, се събират поне трима членове на комисията. Минавам на машинното гласуване. Уважаеми колеги, Вие само говорите за машинно гласуване. Ние на миналите избори имахме над 3000 машини. Сега отново има средства, за да се закупят машини и аз Ви призовавам – парламентарната група на БСП, понеже сега имате избори, ами, хайде направете ги на машини, за да видим колко ефективни са тези машини!

гласуването само на машини е проблем. Ще Ви кажа защо. Предвид на извънредната епидемична обстановка, първо, тези машини

всички наши избиратели – хора, които не са свикнали така свободно да боравят с дисплей, с възможност за… Аз Ви казвам, че моята майка се притеснява, когато

застава пред машината и започва да търси къде да гласува. Оказва се обаче, че в притеснението си не успява да намери номера или по някакъв начин да се ориентира. Кой ѝ помага, къде е тайната на вота? Не може да си отиде вкъщи, защото тази жена или този мъж иска да упражни своя вот! А отвън чакат млади хора, които боравят перфектно с това устройство.

Нали искаме голяма представителност, нали искаме висока избирателна активност?! Има още много причини, които мога да изтъкна, за да кажа защо ние искаме да има и хартиена бюлетина – и да не се прекъсва процесът, и да не лишаваме нашите съграждани от възможността да изразят своя вот по друг начин! Затова не подценявайте ролята и на секционните избирателни комисии. Мина времето, когато в смесените региони БСП въобще не пращаше хора по селата, даваха членове само в градските секции. Тогава имаше възможност от една или две политически сили да си направят изборите, както иска съответната избирателна секция и в рамките на до 9,00 ч. имаме 100% гласували. Сега няма такова нещо и искам всички да си го признаем.

Така че не се опитвайте да манипулирате българските граждани. В Изборния кодекс има много неща, които са пипнати и които не позволяват това, което е било преди време. Не си търсете оправдание за това, че ще загубите изборите. Давайте идеи! Не правете визия за България, защото тя не става! Направете нещо, отправено към хората. Вижте какво искат те! Ние печелим благодарение на това позволявам си да Ви дам един съвет, като много печелила партия: стойте повече при хората, не им говорете високопарни приказки и не им хващайте шарени пилета! Просто чуйте какво искат, обещайте това, което ще изпълните – така, както правим ние, вече трето правителство! Така че, колеги, желая Ви успех на следващите редовни парламентарни избори когато ще гласуваме с машини и с бюлетини, за да не отнемем възможността на българските граждани да дадат своя вот. Защото търсим широко представителство и наистина българските граждани да изберат по-добрия политически проект. Благодаря Ви.

процес. Този призив за опростяване води до по-лесното попълване на протоколите – това е безспорно, но все пак и до по-лесното попълване на протоколите с неверни данни. при попълването на протокола съществува и една графа, наречена „Контрола“, където се проверяват данните. Тук задължение на партията е да създаде една, изборна администрация от хора, които да са грамотни и да си вършат работата, а не да търсим верните, които да изпълняват политическите поръчки и задължения. И веднага давам пример. В Холандия изборната бюлетина е така направена, че има скрит образователен ценз, тоест трябва да четеш отгоре, примерно: „Попълваш на петия ред, на седмия ред“, така че холандците не са по-малко глупави от нас и са постигнали много повече в демокрацията. (Оживление в ГЕРБ.) Що се отнася до COVID, зад който се крием, бих Ви казал следното.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караянчева, наистина подробно запознахте народните представители и нашите зрители и слушатели с технологичния процес по провеждане на изборите. Съжалявам, че другите колеги – от лявата страна на залата, продължават да злоупотребяват с манталитета, с интелигентността на българските граждани продължават да твърдят, че секционните избирателни комисии участват в някакви фалшификации на избори, без да споменават, че те имат по трима-четирима представители в тези секционни избирателни комисии. И да уточним още веднъж! През 2017 г. има

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караянчева, благодаря от името на БСП за всички съвети, които ни дадохте. Връщайки се назад в годините, от всички победи на ГЕРБ, които Вие изтъкнахте, една голяма част от тях са постигнати в ненормална, бих казал, политическа и обществена среда. Причините за това са няколко. Спомняме си кризите, спомняме си Вашето поведение в парламента, спомняме си и други протести и всичко това, което не би следвало да пропускате днес. Така че провеждането на изборите не е въпрос само на това колко машини ще има в секцията, а какви са общите политически условия, в които те се провеждат, доверието на политическите партии, които ги провеждат. Нито една секция не е тръгнала да манипулира резултата самостоятелно. Затова гаранти за честните избори би трябвало да бъдат ръководствата на парламентарните и извънпарламентарните политически партии, които се явяват.

защото отговорността на честните избори – предсрочни или редовни, които неминуемо ще се състоят, е огромна и е Ваша. Голяма част от протестите на улицата се дължат на това, че българските граждани не вярват, че резултатът съответства на политическите реалности в обществото. Не знам машините дали могат да помогнат в тази ситуация, или хартиените бюлетини. С технически средства не могат да се решат политическите дефекти на българската демокрация. Аз се надявах, че дискусията по промените в Изборния кодекс ще засегне… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ние отново се занимаваме с чисто техническата страна. Тя няма да доведе до повишаване на активността на българските граждани, до повишаване на представителността на политическите партии и на политическите органи на Републиката. ПРЕДСЕДАТЕЛ Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Караянчева. уважаеми господин Председател. Господин Байчев, наистина е важно членовете на комисиите да са много обучени. Аз мисля, че ние

да участват в предаването на протоколи, на урните, когато се носят в Общинската избирателна комисия. Това трябва да го проверите и да вземете съответните мерки. Не става дума за ковид проблема с машините.

които минават за един ден. Добре, една, две, три, шест – развалят се машините, какво правим? Проваляме изборите ли? Все пак трябва да се мисли в тази посока. Нещо, което пропуснах в речта си и тук искам да кажа, аз не подкрепям 48-часовото гласуване, което е предложено в Проекта на ГЕРБ. За мен също това е недопустимо и аз ще настоявам това да отпадне. Изборите да бъдат само в един ден. Благодаря Ви, господин Иванов, за изнесените данни. Господин Жаблянов, радвам се, че съм била полезна за изборния процес на партия БСП. (Смях на 12 септември да победи най-добрият от Вашата партия и да стане ръководител на партията и на парламентарната група. Прав сте, че доверието към политическите партии трябва да се доказва и да се гради всеки ден, само че няма как, как да кажа, ние сами трябва да прозрем това нещо и взаимно да си градим авторитета, като водим дебати,

Има ли други желаещи за изказване? Госпожо Нитова, заповядайте.

във внесения Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс би следвало да се изчистят някои текстове, които пораждат противоречива практика при прилагането им с цел провеждането на честни избори. Аз искам да обърна Вашето внимание на един текст и благодаря на госпожа Караянчева, че мислим в една посока. Новопредложеният § 22 гласи, че при извънредна епидемиологична обстановка изборите се провеждат два дни – 48 часа. И тъй като сега се намираме в такава епидемиологична обстановка, уважаеми колеги от ГЕРБ, мога ли да мисля, че Вие сте в готовност да подадете оставка и сега да провеждаме избори, както иска суверенът вън? (Реплики от ГЕРБ.) Но не сте отговорили на други въпроси: кой как ще гарантира честността на вота точно в провеждане на избори в два последователни дни, тъй като европейската практика в тази връзка е друга? Ще дам пример с провеждане на изборите във Франция тази година, които въпреки такава епидемиологична обстановка, се проведоха в един ден. Така че вместо гаранция за провеждане на честни избори, някои от текстовете навеждат на други мисли и създават може би предпоставка за манипулация. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моята процедура е да удължим работното време на пленарната зала до изчерпване на днешния дневен ред. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Ципов. Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Красимир Ципов. Гласували

от Изборния кодекс съм избрана за председател на Централната избирателна комисия считано от 21 март 2019 г. Заявявам, че подавам оставка по лични причини и на

Прекратява пълномощията на Стефка Савова Стоева като председател на Централната избирателна комисия.“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

няма да си позволя лоша дума срещу председателя на Централната избирателна комисия в оставка. Естествено, трябва да уважим волята ѝ. Вече споменахме в преходния дебат, че причините са колкото лични, толкова и професионални, но тя пое своя дълг и го изпълняваше досега. Дори и напускането ѝ също може да бъде интерпретирано като акт на достойнство. Взимам думата, за да кажа следното важно нещо, струва ми се. Ще подкрепим желанието на съдия Стоева да напусне заемания пост, но обръщам към Вас като председател и към мнозинството като основна отговорна политическа сила, че много бързо трябва да започне процедурата за избор на нов председател на Този орган не бива сега да бъде оставян в безтегловно положение и в неясноти по начина, по който ще работи, защото искате или не искате, изборите чукат на вратата и това няма и не бива – един от основните органи, заедно с Министерския съвет, който се грижи за тяхното провеждане, да бъде оставен в ситуацията, в която се намира сега. И още един апел към правителството, което и да е то: дали става дума за Централна избирателна комисия, или за друг орган, когато си поел отговорността да си част от изпълнителната власт, трябва да умееш да работиш с всички органи, а не да търсиш да се скатаеш от по-сложните въпроси.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

Има и един друг важен въпрос, който вече се произвежда от това решение, а именно – до избирането на новия председател на Централната избирателна комисия какво се случва и кой е председател. Според нас, „Движението за права и свободи“, заместващият председател на ЦИК трябва да е заместник-председател от управляващата коалиция, за да е ясна отговорността на управляващите за произвеждането на честни, свободни и демократични избори, независимо кога са те. Защото организационно-техническата подготовка на изборите се извършва от изпълнителната власт. Все пак призивът ми е: недейте да се криете и да прехвърляте тази отговорност на някой друг, както го правите обикновено. Но по повод на тази оставка се обръщам към госпожа Караянчева. Госпожо Караянчева, поне тази оставка трябваше да Ви подсети, че повече от една година не изпълнявате задълженията си и по този начин поставяте под риск легитимността на избора, който конституира държавните органи, предвидени в Конституцията на Повече от една година Вие не внасяте в залата за разглеждане внесения в Народното събрание сигнал за несъвместимост на член на Централната избирателна комисия. Сигналите за несъвместимост се разглеждат от органа по назначаване, както в момента се разглежда и подадената оставка от органа по назначаване. Вие, госпожо Караянчева, играейки си на криеница, не знам дали си давате сметка как подлагате на риск легитимността на решенията на Централната избирателна комисия, легитимността на произвежданите избори, избора на държавните и местните органи, които избираме чрез тези избори и всичко, което следва от това. Ако осъзнавате и разбирате какво сте извършила с бездействието си, ще подадете оставката си без някой да Ви я иска и без да питате когото и да е. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Карадайъ. Има ли реплики и изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване представения Ви Проект на решение. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 138 народни представители: за 132, против 2, въздържали се 4. Предложението е прието. Моля, поканете госпожа Ахладова в залата. Процедура – заповядайте, господин Свиленски. Аз дори се досещам каква ще е процедурата. Ако искате, аз да направя процедурата. Благодаря, госпожо Председател. Явно днес ще трябва няколко пъти с Вас да се увещаваме и да свършим една полезна работа съвместно, като аз предложа, а Вие се обадите, възложите, помолите господин Борисов да дойде в Народното събрание. Господин Борисов го е страх и от новата зала. На господин Борисов му кажете, че има коридор между Министерския съвет и тази сграда, и може да дойде необезпокояван от никого. Ние поискахме господин Борисов, а той ни изпрати шестима министри. Моите уважения, госпожо Председател, но въпросите, които трябва да се поставят при днешните персонални промени, са към господин Борисов – не са нито към господин Димитров, нито към министъра на културата, нито към министъра на икономиката.

възможността да седне, така че да дойде и да присъства на обсъждането на персоналните промени. Надявам се за последен път днес да каня господин Борисов, но положете и Вие усилие като председател на Народното събрание. Благодаря Ви. Благодаря, господин Свиленски. Свързала съм се с господин Борисов и той няма възможност да дойде. Затова тук е госпожа Захариева, която е вицепремиер. Тя ще направи представянето на кандидатурата на госпожа Ахладова и освобождаването на господин Кирилов. Заповядайте, господин Ченчев. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Сезирам Ви, след сигнал към мен от страна на журналисти, предполагам, че и с много от колегите са говорили в залата. Там, където е обособеното за тях място мониторът им не разполага със звуков сигнал към момента, нямат и Wi-Fi и се затрудняват да вършат работата си. Казвам Ви, че това е сигнал, който дойде буквално преди минути от страна на журналистите.

Веднага ще проверим каква е ситуацията с мониторите и Wi Fi. Не е допустимо журналистите да нямат възможност да чуват какво се случва в залата и да нямат интернет. Веднага ще проверя и дори ще помоля господин Христов веднага да информира администрацията, за да видим какво се случва. Подлагам на гласуване предложението на господин Ченчев за пряко излъчване на тази точка по БНТ 2 и БНР.

Заповядайте, дами и господа народни представители, уважаеми колеги министри! Във връзка с подадена оставка на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на от името на министър-председателя представям на Вашето внимание Проект на решение на Народното събрание за освобождаването на Данаил Кирилов като министър на правосъдието и избирането на Десислава Ахладова за министър на правосъдието. Госпожа Ахладова е магистър по право, като цялата ѝ професионална кариера е свързана с работа в съдебната система. Като магистрат се е развивала последователно като съдебен кандидат, младши районен съдия съответно в Окръжния и в Районния съд на Перник. Има богат опит като административен ръководител – първо като заместник-административен ръководител, а по-късно и като ръководител на Районен съд – Перник. С решение на Софийската колегия на Висшия съдебен съвет е избрана за административен ръководител на Административния съд – Перник. На 23 май 2017 г. е назначена от министър-председателя за заместник-министър на правосъдието. На основание гореизложеното предлагам на Народното събрание да приеме Проекта на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Благодаря за вниманието.

Когато се избира нов министър на правосъдието в ситуация, в която има масови протести с основно искане за справедливост, това трябва да е обект на особено внимание. Когато това е вторият министър на правосъдието, който си отива в един кабинет, това трябва да е достатъчно заключение за неговия провал в областта. въобще не се казва нито дума от представящите новото предложение защо си е тръгнал предишният министър, това може да говори за няколко неща: първо, защото ги е срам от резултата на работата в този мандат, или, второ, защото причините не са за изричане. Много е важно защо един министър си тръгва, за да знаем какво ще изискваме от следващия. Много е важно да знаем дали си тръгва, защото не може да пише във Фейсбук, или защото не може да пише Конституция. Много е важно да знаем дали си тръгва, защото медийното му поведение му вреди, или си тръгва, защото законотворчеството му потроши правната ни система? Много е важно да можем да се върнем назад и да погледнем какво се случи в последните три години и половина. Още когато се избираше този кабинет, ни направи впечатление, че вицепремиер, отговарящ за съдебната реформа, ще бъде външният ни министър. Признайте, това не е много логична комбинация – вицепремиер, външен министър, пък вътрешна съдебна реформа, освен ако не предположим, че ще правим съдебна реформа за пред чужденците. Само че и на тези чужденци не можахме да им обясним. Въпреки политическата ни близост с предишния председател на Европейската комисия и неговото доста фриволно обещание, че всичко ще е наред до края на неговия мандат – мандатът му приключи, мониторингът над България остана – формално още е в сила, и въпреки неколкократното повтаряне, че е отпаднал, истината е, че не е. Но дори и да отпадне мониторингът, няма да отпаднат дълбоките причини, които карат хората да вярват и да знаят, че в България в правосъдната система нещата не се развиват на добре. А в една държава, в която правосъдната система не е добре, нищо не не може да бъде добре. Какво се случи през последните години? Мога да изреждам сигурно до края на удълженото ни заседание различните малки и големи проблеми, които разтърсваха Правосъдното министерство –от срива на Агенцията по вписванията, през неясните реформи, през състоянието и непрекъснатите брожения в Главна дирекция „Изпълнение и наказание“, Главна дирекция „Охрана“, през обещанията, които са давани и не са изпълнявани, през начина, по който бяха третирани както законодателната дирекция, така и важни дирекции, като например тези, които представляват страната ни пред Съда в Страсбург, по изпълненията на решенията на Съда в Страсбург и какво ли още не. Трябва обаче може би да кажем следното: никой министър, пък бил той най-великият, не може да проведе реформа като тази в правосъдието, която се налага в България, ако няма правителство, което, първо, да знае какво иска да се случи там, второ, да има волята да го изпълни, и, трето, да се отърси от страха, че нещо лошо може да му се случи. Нито една от тези три предпоставки не е налице в това правителство и който и да изберете днес за министър, неговият провал е предварително заложен, защото разглеждаме точка за персонални промени в Министерския съвет, а истината е, че промените, от които има нужда България, не са персонални, а са генерални и те изискват хора, които знаят какво трябва да се направи, и имат доблестта първо да го обяснят, а после да го свършат. Вие, уважаеми дами и господа, не сте тези хора! (Частични ръкопляскания Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията.

Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 5 април 2019 г. (ДВ, бр. 29 от 2019 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 15 май 2019 г.

Колеги, нека да изчакаме и клетвата на госпожа Ахладова. Заповядайте, в настоящата ситуация. Всички напускат в мълчание, всички напускат в страх сякаш напускат някаква мафиотска организация без мотиви без мотиви и без да кажат защо? Аз твърдя, че тези две оставки са в пряка причинно-следствена връзка с проваления Ви проект за нова Конституция и с проваления Ви проект за промени в Изборния кодекс. Но явно никой няма смелост да го каже

Съобщение за парламентарен контрол на 4 септември 2020 г., петък: 1. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на три въпроса от народните представители Георги Гьоков и Нона Йотова; Анна Славова; и Валентина Найденова и Филип Попов. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на един въпрос от народните представители Никола Динков и Виолета Желева. 3. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов ще отговори на два въпроса от народните представители Румен Гечев; и Георги Гьоков. На основание чл. 96, ал. 3 от Правилника отлагане на отговор със седем дни е поискал: - министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Чавдар Велинов. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - едно питане от народните представители Драгомир Стойнев, Антон Кутев и Крум Зарков към заместник министър-председателя Томислав Дончев; - един въпрос от народния представител Кръстина Таскова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов; - един въпрос от народния представител Димитър Георгиев към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов. С това дневният ред за днес приключи.